Í dag, þriðjudaginn 28. desember, tekur Sigþrúður Ármann sæti á Alþingi sem varamaður fyrir Bjarna Benediktsson

aldraðra, frá Guðbrandi Einarssyni, og á þskj. 108, um fjölda innlagna á Landspítala vegna valaðgerða, frá Önnu Kolbrúnu Árnadóttur. Einnig hefur borist bréf frá félagsmála- og vinnumarkaðsráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þskj. 106, um biðtíma hjá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, frá Önnu Kolbrúnu Árnadóttur.

Hann endurspeglar ekki hátimbraða orðræðu um sókn í loftslagsmálum, við sjáum t.d. engar afgerandi aðgerðir á tekjuhliðinni til að liðka fyrir orkuskiptum. Við sjáum enga innspýtingu í barnabótakerfið. Þar gerir ríkisstjórnin eins lítið og hún kemst upp með innan þess ramma sem var markaður. Hér er ekki tekið með neinum hætti á veikleikunum í undirliggjandi afkomu ríkissjóðs. Það er ekkert gert til að draga úr ójöfnuði. Forgangsröðunin í almannatryggingamálum er sérstaklega ámælisverð. Þar er ekki verið að styðja sérstaklega við tekjulægstu hópana heldur fyrst og fremst við þá tekjuhærri og aðallega karla.

Virðulegur forseti. Þessi lög eru rétt eins og fjárlögin, ekki nóg til að takast á við þær áskoranir sem íslenskt samfélag er að takast á við. Rétt eins og hv. þm. Jóhann Páll Jóhannsson kom inn á er þetta ekki nóg til að takast á við loftslagsvandann. Þetta er ekki nóg til að koma til móts við bág kjör öryrkja og þetta er ekki nóg til að afla ríkinu tekna til að byggja upp það velferðarsamfélag sem við viljum hafa hér. Það eru auðvitað mikil vonbrigði. Þingflokkur Pírata ásamt minni hlutanum er hér með breytingartillögu til að rétta af það óréttlæti sem þessi bandormur felur í sér gagnvart frítekjumarki öryrkja. Við hvetjum alla þingmenn til að greiða henni atkvæði sitt.

Frú forseti. Ég vil við upphaf þessarar atkvæðagreiðslu vera með almenna yfirlýsingu fyrir hönd þingflokks Miðflokksins þess efnis að þingflokkurinn mun að venju greiða atkvæði gegn öllum gjalda- og skattahækkunum sem fram koma í þessu frumvarpi með þeirri einu undantekningu að við munum styðja við breytingu á gjaldtöku er snýr að sóknargjöldum í ljósi þess mikla uppsafnaða halla sem er á þeim samningi sem þar er undirliggjandi gagnvart kirkjunni. að öðru leyti greiðum við atkvæði gegn öllum gjaldahækkunum og öllum skattahækkunum sem hér eru tilgreindar. Og af því að ég hef nokkrar sekúndur þá vil ég nefna að það veldur mér miklum vonbrigðum

Virðulegur forseti. Það sem við erum að fara að samþykkja núna mun valda vonbrigðum vegna þess að það er einn hópur sem stendur alltaf eftir.

Alltaf að mismuna og þessi lög eru enn ein mismununin. Það er einhvern veginn allt á sömu bókina lært í fyrirætlunum þeirrar ágætu ríkisstjórnar sem nú situr við völd. Það er jafnvægisleysi, það er stöðnun, það er kyrrstaða í þessum bandormi eins og mörgu öðru. Ég vil sérstaklega vekja athygli á því að í þessum bandormi er farið sérstaklega gegn tillögum og ábendingum starfsmanna fjármálaráðuneytisins varðandi átakið Allir vinna. Minni hlutinn stendur hér að tillögu um að framlengja það ekki. Hér er um að ræða útgjaldaauka fyrir ríkissjóð upp á 7,5 milljarða sem væri betur varið til annarra hluta. Það er verið að vara við vaxandi þenslu í samfélaginu. Á sama tíma kastar ríkisstjórnin olíu á þann eld.

forseti. Ég ætla ekki að fara yfir allar þær ágætu breytingar sem lagðar eru til í þessum tekjubandormi en vek þó athygli á einni sérstaklega sem á rætur að rekja til mjög ítarlegrar vinnu sem unnin var á síðasta kjörtímabili og miðaði að því að endurskoða tekjuskattskerfið þannig að upp var tekið þriggja þrepa skattkerfi, ótvíræð aðgerð í átt til jöfnuðar í samfélaginu með því að gera skattkerfið réttlátara og jafnara. Nú má segja að lokahnúturinn sé bundinn í þeirri vegferð með þeim lagabreytingum sem hér eru lagðar til sem miða við það að uppfærsla skattleysis- og þrepamarka verði miðuð við þróun vísitölu neysluverðs að viðbættum 1% framleiðsluvexti á ári. Þetta er alveg gríðarlega mikilvæg kerfisbreyting til að koma í veg fyrir raunskattskrið þar sem við höfum séð þá þróun í sögunni yfirleitt að með því að skattmörkin og þrepamörkin hafa ekki fylgt sömu lögmálum hefur skattbyrði lágtekjufólks aukist í raun. Nú er bundinn endir á þá þróun með skynsamlegri breytingu sem er vel ígrunduð og tryggir um leið sjálfvirka sveiflujöfnun tekjuskattskerfisins.

Ég vil byrja á að þakka nefndarmönnum í hv. efnahags- og viðskiptanefnd kærlega fyrir mjög góða samvinnu og vel unnin störf. Mig langar sömuleiðis að fá að nefna hér átakið Allir vinna sem ég tel mjög brýnt að haldi áfram og er þakklát fyrir að svo verði. Ég vil í því sambandi minna á orð Skúla Eggerts Þórðarsonar ríkisendurskoðanda

að horfa á annan endann, útgjaldaliðinn, en ekki á það sem átakið skilar, sem það gerir auðvitað í formi

sem snúa að nýju viðmiði fyrir þróun og þrepaskiptingu skattleysismarka. Ég ætla bara að taka undir það og ekki eyða fleiri orðum í það. En í þessum tekjubandormi er auðvitað verið að marka stefnuna fyrir komandi ár og styðja við ýmislegt sem lagt er til í fjárlagafrumvarpinu. Mig langar að nefna nokkur mikilvæg atriði. Það er hækkun á barnabótum, hækkun á álagi á grunnatvinnuleysisbætur vegna framfærslu barna og breytingar sem meiri hluti efnahags- og viðskiptanefndar leggur til sem miða að því að lækka skerðingarhlutfall í örorkulífeyriskerfinu. Það er gríðarlega mikilvægt, m.a. svo að hækkanir á bótum þar leiði ekki til falls á krónu.

er sammála því að það að vilja taka á raunskattsskriði felur auðvitað í sér viðleitni til að auka jöfnuð en sú leið sem hér er farin hefur miklu frekar hagstjórnarlegu hlutverki að gegna. Ef markmiðið væri sérstaklega að auka jöfnuð væri auðvitað miðað við launavísitölu en ekki framleiðni. Við erum að tala um framleiðniaukningu ekki framleiðsluaukningu, höfum það í huga. Svo er rætt hér um átakið Allir vinna. Fjármálaráðuneytið bendir á að ekki liggja fyrir neinar greiningar á því hverju það átak skilar varðandi það að sporna gegn svartri atvinnustarfsemi og stuðla að betri skattskilum. Nú er liðið meira en ár síðan þetta átak hófst — hvernig stendur á því að engin slík greining hefur verið unnin sem væri þá hægt að byggja á þegar við ræðum þetta?

við eigum að lyfta öryrkjum upp úr þeirri fátæktargildru sem skerðingar eru og veita þeim svigrúm til að feta sig áfram á vinnumarkaði. En svo neitum við að hækka frítekjumark þeirra til jafns við aðra hópa í samfélaginu, eins og eldri borgara. Þetta er öfugsnúið, þetta meikar engan sens, afsakið slettuna, forseti. Ég legg til að við samþykkjum að öryrkjar fái sama frítekjumark og geti haft sama sveigjanleika á vinnumarkaði og aðrir hópar í samfélaginu. Annars er ekkert að marka það sem við erum að segja hérna.

Ég tel að hann sé að mörgu leyti framsækinn miðað við þær aðstæður sem við höfum úr að moða og það sem við getum gert á þessum tímapunkti. Allir vinna átakið hefur jú sætt töluverðri gagnrýni en eftir að hafa farið í mjög ítarlega greiningarvinnu á því hvað við erum með í höndunum núna þá tel ég að við séum að gera rétt og að við séum að fara út í atriði sem við getum séð

Ég held að þetta væri ofboðslega mikilvægt og ég vona að við getum aðeins gleymt því úr hvaða flokkum við komum, hverjir eru í meiri hluta og hverjir í minni hluta, og lagt einhverja „real-pólitík“ til hliðar og sameinast um þetta.

Þetta er einfalt réttlætismál. Við erum hér að leggja til að öryrkjar fái að hafa atvinnutekjur í samræmi við það sem aldraðir fá að hafa, að öryrkjar fái að afla sér tekna upp á eigin spýtur án þess að missa við það tekjur á móti, alveg gríðarlega miklar tekjur á móti. Þetta ætti að vera græn tafla sem ég horfi á hérna.

þegar ríkisstjórninni auðnast loksins að fara í einhvers konar heildarendurskoðun á þessu kerfi. Við erum búin að þurfa að heyra þá afsökun allt of lengi. Það væri mjög einfalt réttlætismál fyrir þessa ríkisstjórn að samþykkja þetta en það er víst of stór biti að kyngja.

og það skiptir máli. Í atkvæðagreiðslu sem við erum að fara í hérna á eftir er verið að draga úr innbyrðisskerðingum. Það eru aðgerðir sem munu gagnast öllum. Við skulum ekki minnast á

Sú breyting sem hér er lögð til mun einungis gagnast þeim sem nú þegar eru best settir í kerfinu. Ég er sammála því að það þurfi að taka á kerfinu og endurskoða það þannig að það sé hvati til atvinnuþátttöku

Forseti. 836 voru smitaðir í gær. Það liggur fyrir að við erum rétt að byrja að fást við þessa kreppu. Það sem við þurfum að gera er að við munum þurfa að sýna aðhald í rekstri hins opinbera. Það er óumflýjanlegt. Það krefst erfiðra ákvarðana, ákvarðana um að draga úr ívilnunum, ákvarðana sem munu hafa neikvæð áhrif á einhverja en verður að taka ef ríkið á að geta gengið í gegnum þetta tímabil án þess að hlaða upp skuldum og draga úr vaxtargetu til lengri tíma.

þetta bráðabirgðaákvæði sem svo á endanum varð. Þannig að ég fagna þessu og greiði atkvæði með tillögunni en beini því jafnframt til hæstv. ráðherra að við endurskoðum lög um sóknargjöld því að það gengur auðvitað ekki að við séum að takast á um þetta hér á hverju þingi og breyta milli umræðna. Það er bara eðlilegt að lagabálkurinn um sóknargjöld verði lagfærður

Mér finnst ansi furðulegt að þetta sé tíminn þar sem við ætlum að fara að byggja upp kirkjur af öllum hlutum þegar fyrir liggja fréttir um sjálfsvígsfaraldur vegna

þetta sem mér finnst bara fáránlegt í ljósi þess að margir vinir mínir eru bara að bugast. Ég get ekki greitt atkvæði með þessu

Hér er verið að fresta gistináttagjaldinu svokallaða, sem er mikilvæg tekjulind fyrir sveitarfélögin, um tvö ár. Við vitum nú þegar að staða sveitarfélaga er ekki góð og ég efast um að þessi frestun sé til gagns. Þess vegna greiðum við atkvæði gegn

vinna, að það verði að vera hægt að horfa á báðar hliðar peningsins, ef svo má segja; að fyrir okkur þingmenn komi inn í lög um opinber fjármál mekanismi þar sem okkur verður gert auðveldara að átta okkur á afleiddum áhrifum lagasetningar þannig að við sjáum til að mynda hvaða tekjur ríkissjóður fær af því að hækka frítekjumark eldri borgara eða örorkulífeyrisþega. Í ljósi þess að við erum að innleiða þessar breytingar núna, sem eru til samræmis við uppgjörsstaðla, sem er sjálfsagt mál, vil ég bara benda á að við verðum að fara í þá vinnu að annaðhvort breyta lögum um opinber fjármál eða setja sjálfstæðar reglur um það að við þingmenn sjáum heildarmyndina af áhrifum lagasetningar.

Það hlýtur að muna um 6 milljarða í ríkissjóð, ekki síst á tímum sem þessum, og ef einhverjir eru aflögufærir og rúmlega það eru það bankarnir sem hafa hagnast um tugi milljarða á þessu ári eins og á hverju ári frá kennitöluflakkinu eftir hrun, auk þess að hafa greitt út tugi milljarða í arð til fjárfesta sinna á þessu ári einu í miðjum heimsfaraldri og alheimskreppu. Það getur ekki verið til of mikils mælst að þannig fyrirtæki borgi skatt upp á 0,376%. Látum þá sýna smá samfélagslega ábyrgð. Ef bankarnir hækka vexti, sem virðist vera óttinn hjá mörgum, verður það ekki vegna bankaskatts sem nær ekki 0,4%. Lækkun bankaskatts hafði engin áhrif til lækkunar vaxta, þar höfðu aðrir þættir áhrif. Bankarnir munu hækka vexti fái þeir tækifæri til, en bankaskattur mun ekki breyta neinu þar um. Fyrirtæki með tugmilljarða hagnað

Það er því verulega hætt við að þá muni ýmsar framkvæmdir, oft nauðsynlegar, sitja á hakanum. Það má því gera ráð fyrir samdrætti hjá iðnaðarmönnum sem sinna viðhaldi, verði ekkert að gert. Endurgreiðsla virðisaukaskatts allt árið myndi virka hvetjandi á heimili sem annars myndu jafnvel halda að sér höndum, auk þess að hamla því að fólk freistist til að kaupa svarta vinnu til að spara sér útgjöld. Framlenging Allir vinna myndi koma bæði iðnaðarmönnum og einstaklingum til góða á tímum sem fyrirsjáanlegt er að verða mörgum mjög erfiðir.

Þórsdóttur hér rétt á undan. Við munum styðja við þessa breytingartillögu um að framlengja Allir vinna-úrræðið til loka árs 2022. Þó að millilending hafi náðst í störfum efnahags- og viðskiptanefndar, í tengslum við þessa framlengingu að hluta til, teljum við í Miðflokknum að betur hefði farið á því, og verið skynsamlegt margra hluta vegna að framlengja

engar greiningar til að styðja við þær staðhæfingar, sem er auðvitað merkilegt út af fyrir sig. Við í Pírötum sitjum hjá. Við greiðum ekki atkvæði með þessari ákvörðun og við setjum spurningarmerki við þessa forgangsröðun. Það má kosta 7 milljarða að fara í sporslur við við uppbyggingu heimila fólks og byggingariðnaðinn en það má ekki kosta tæpan milljarð að bregðast við miklum geðrænum vanda á Íslandi.

eins og t.d. hefur verið gert í Barnaloppunni og á fleiri stöðum. Það fer kannski ekki mikið fyrir þessu en þetta er samt mikilvægt umhverfismál og gott að verið sé að auðvelda fólki að selja notaða muni og við séum ekki alltaf að kaupa nýja hluti heldur reynum einmitt að kaupa meira notað.

Ég sé ekki hvernig það er réttlætanlegt að setja Alþingi í þá stöðu að þurfa að skítamixa lög til að halda íbúakosningar. Við höfum séð á síðustu vikum og mánuðum hvað umgjörð um kosningar getur skipt miklu máli fyrir trú fólks á þær og lýðræðið sjálft og niðurstöðurnar sem þær skila okkur.

Ísland á skilið vönduð kosningalög en ekki reddingu á síðustu mínútu í miðju kapphlaupi við afgreiðslu fjárlaga rétt fyrir áramót.